Imamo pet prijavljenih razpravljavcev. Vsak bo imel na voljo 5 minut. Prvi dobi besedo gospod Ljubo Žnidar. Pripravi se gospod Predrag Baković. Izvolite.

in je kolega navedel, da je bilo izrečenih kazni samo za 400 evrov. Jaz bi rekel, da je to zelo zavajajoče, kajti vemo, tega kolega ni omenil oziroma te informacije ni podal, da je bila stopnja teh protestov takšna, da so morali s prisilnimi sredstvi, s solzivcem, z vodnimi topovi urediti mir.

posameznih kriminalistk in kriminalistov z Nacionalnega preiskovalnega urada. Tako je tudi bilo na področju drugih segmentov organiziranega kriminala in tudi na področju gospodarskega kriminala. Je pa ključno vprašanje, koliko si mi kot zakonodajalec želimo, da je NPU uspešen, da je policija uspešna. In kolikor si želimo, toliko tudi bo uspešna. In spomnimo se samo vseh razprav v tem mandatu, ko so bile vloge obrnjene, glede IMSI catcherjev, glede opravljanja hišnih preiskav v primerih, kadar lastnik stanovanja ni dosegljiv. Kdo je že dal, kdo je že dal zahtevo za ustavno presojo takrat? to so orodja, s katerimi bi lahko bile službe, kakršna je NPU pa tudi vse ostale, veliko bolj uspešne. Ampak očitno si tudi politiki ne želimo ali pa ne želijo, da se to zgodi.

nepristransko takrat, ko bomo rekli – mi smo z naše stvari vse naredili, dali smo jim dovolj orodja, dali smo jim dovolj sredstev, dali smo jim dovolj kadra in naj delajo. Dokler pa temu ne bo tako, se bomo pa srečevali s težavami glede zaostankov, o katerih smo prej govorili, in še s marsičem drugim. Ampak načeloma je pa želja in poslanstvo vsakega policista, kriminalista in kogarkoli že v tej policiji, da svoje delo opravlja odgovorno, ne glede na to, kdo je

SDS):** Hvala. Tile predlagatelji današnje seje imajo hude probleme z odgovornostjo. Ta odgovornost po sistemu sedanje opozicije izgleda takole: smo za uveljavljanje odgovornosti, razen takrat, ko smo mi za kaj odgovorni, takrat pa je vsaka omemba odgovornosti histerična in uveljavljanje odgovornosti nedopustno. Krasno. Gospe in gospodje, odgovornost se vedno začne najprej pri samemu sebi, tudi ko gre za sedanjo opozicijo, ker ste bili nekoč oblast. In o čem sem jaz prej govoril? O tem, da ste za sabo pustili popolno razsulo. Rekli ste, da tiste maske na Kitajsko je izvozilo eno privatno podjetje. Ampak kdo je pa to omogočil in kdo je to potem plačal, kako je bilo s prevozom? In kako so ravnale druge države, gospe in gospodje? To je bistveno. Nemčija, Francija in tako naprej, da jih ne naštevam, so zaplenile še vsako pošiljko, ki je tja prišla, kaj šele da bi kam ven kaj pošiljali takrat, ko se je pandemija enkrat začela. In še enkrat povem, to je bilo 13. februarja, to ni bilo enkrat decembra ali pa januarja, ko v Evropi formalno še ni bilo ugotovljenih okužb. In če bi imeli 10 milijonov mask za Slovenke in Slovence, za državljanke in državljane v skladiščih, okej, bi pač lahko dali recimo 1 milijon za pomoč. Ampak vi ste imeli za Slovence nulo, zadnje preostale maske ste pa izvozili na Kitajsko. Mislite, da sem pozabil, kako je izgledalo takrat, ko smo prosili za maske, jih ni bilo možno dobiti. Ljudje so iskali, potem se je nekaj minimalno dobilo kot pomoč od drugih držav pa se je to delilo. Za to ste vi odgovorni. In ko sem rekel, ko imate toliko za povedati o odgovornosti, potem pa prevzemite odgovornost. Ne, takrat je pa konec, takrat je pa − joj, kakšna reakcija in sprenevedanje. Kakšne so pa kazni v sosednjih državah? Ves čas se trudite prikazovati, kako slovenska policija deluje nasilno, pretirava, ne vem kaj še vse, po nekih političnih navodilih. Lepo vas prosim, pojdite na internet pa si malo poglejte slike, kako je izgledalo obvladovanje množic, ki so protestirale zaradi pandemije in ukrepov in tako naprej, v Italiji, Avstriji, Franciji, Nemčiji. To je bilo tako nasilno posredovanje policije, da je bilo mene groza tisto gledati. In vi tukaj očitate slovenski policiji, da je ravnala tako, kot je ravnala, in potem namigujete, da so bila za to neka silna politična navodila. Ja, očitno so bila, da je bila veliko mehkejša, kot so bile policije ostalih držav. Ali pa za vse jugofile, poglejte si posredovanje srbske policije proti tistim, ki ne uporabljajo maske. S pendrekom po glavi, po hrbtu in po nogah in tako naprej, in to tudi ko gre za študente in podobno. Imate posnetke na internetu. Tega v Sloveniji ni in edino pravilno je, da tega ni. Se pravi, da so navodila dobra. Vi pa hočete na vsak način tukaj prikazovati, kako naj bi bilo nekaj narobe. Edino, kar je bilo narobe, je bilo to, da takrat, ko je bil čas, niste storili tistega, kar je bilo treba, niste poskrbeli za slovenske državljanke in državljane. Za tujce vse, za domače nič. ne se zdaj sprenevedati, da je bila to neka privatna firma. To je omogočila takratna Šarčeva vlada in njena koalicija. In to zavestno, slikali so se, izjave so bile, evo, gremo v pomoč. Saj lepo, ampak kaj imaš za slovenske državljanke in državljane, kaj je ostalo v skladiščih? Nula. In potem ko se poskuša v nekem kaosu − ker je nastal popoln kaos in so bile stvari nedosegljive na svetovnem trgu zagotoviti pomoč, je pa to največji kriminal in ne vem kaj še vse in se iz tega delate norca. Če hočete uveljavljati odgovornost vsaka odgovornost se začne najprej pri samemu sebi. Najprej uveljavite svojo odgovornost, tako kot sem prej rekel, da ste pustili popolnoma prazna skladišča, da ste pustili državljanke in državljane brez zaščite, v življenjski nevarnosti. Prevzemite odgovornost. Če je pa ne prevzamete, pa nehajte govoriti o odgovornosti, ker sploh ne veste, kaj je to. In v tem je ves problem današnje seje. Ves čas se prikazuje, kako naj bi bilo nekaj narobe, pa ni. Še enkrat povem, slovenska policija v teh težkih okoliščinah deluje dobro, deluje korektno, deluje strokovno. In za vse, kar je naredila, ji lahko samo iskreno čestitam!

in izčrpno, a vendar je bilo izrečenih nekaj ornk nebuloz, na katere je treba dati odgovor. Zakaj ves čas poudarjam in vsakič, ko imam priložnost, povem število kadrovskih menjav te vlade? Ker smo poslušali številne očitke o 252 menjavah v osemnajstih mesecih Šarčeve vlade. No, ta vlada jih je zgolj v dvanajstih mesecih do danes naredila 827. In vaši lastni ljudje, spoštovani, odhajajo zato, ker ne zdržijo političnih pritiskov, zato da morajo izvajati nezakonite postopke. In ne bomo preiskovali tega, kar sem povedal v stališču. To je jasno in je vidno. Preiskovali bomo tisto, za kar se kaže sum, in tisto, kar se bo marsikaj, sem stoprocentno prepričan, še odprlo med preiskovalko. Ja, spoštovani kolega Grims, minister lahko podaja usmeritve in tudi prav je, da jih poda, dokler so te usmeritve v skladu z zakonom in niso nezakonite, kar pa so v tem primeru bile. In tako gospod Hojs kot tudi vaša stranka še v takratni opoziciji v Knovsu je dokazala, da zna grobo preseči svoja pooblastila; in menim, da skladno s tem, kar smo danes slišali, je ta preiskovalka še kako potrebna in nujna. Ti pritiski, o katerih vi govorite, prihajajo predvsem z vaše strani. In policija, ta spoštovanja vredna policija je razočarana nad to vlado. Tudi vaši ljudje, ki pripadajo vaši stranki, so razočarani in povedo, da tako hudo in tako brez milosti se policija ni vodila še nikoli. Tiste delovne skupine so lahko neka kazen. In ko govorite o odgovornosti, spoštovani, meni gre kar na smeh, ko bi znali prevzeti odgovornost, pa še minister, ko se je ustrašil pa je hotel odstopiti, mu niste dovolili. Spoštovani, nehajte se hecati, prosim, ker če bi vi znali prevzeti odgovornost, bi kje kakšen sedel, pa ne bom nadaljeval tukaj. dejstvo te vlade je zmanjšan ugled policije. Zdaj pa vam bom še povedal, ko govorite o teh praznih skladiščih in o teh zadevah v Šarčevi vladi. Ko je vlada Marjana Šarca odšla, je bilo 400 milijonov plusa, nič mrtvih, kolega Grims; danes imate krepko čez 4 tisoč mrtvih, odkar je na vladi Janez Janša, in 10 milijard pufa, 10 milijard pufa, spoštovani. In tale čudovita ideološka grimsijada, ki je bila prejle, mi daje občutek, da vas je resnično strah, kaj vse se bo v tej preiskovalni komisiji odkrilo. odkrilo. Res ne želim o teh mrtvih, ampak vidimo celo, da se nekateri predstavniki vaše vlade hvalijo s tem, da se je sprostilo tisoč postelj. Da vas ni sram. In nihče v tej državi in nihče na tej strani ni nikdar in nikoli kritiziral policije. V LMŠ smo jo vedno spoštovali in jo bomo tudi v naprej. Policija resnično dela v težkih okoliščinah, predvsem zaradi epidemije. Je pa še ena huda, težka okoliščina, in to je Hojs. Mislim, da bo policija zelo dobro zadihala, ko bo gospod Hojs odšel. Ko pa govoriva še o izvažanju mask, pa samo toliko, kolega Grims.

za sabo smo pustili velik presežek v proračunu in nam ljudje niso protestirali. To smo pustili za sabo. In tudi nismo bili skregani s celim svetom, tako kot ste sedaj vi s predsednikom Vlade na čelu. Ta primerjava posredovanja policije po svetu in pri nas je seveda popolnoma neumestna. imamo svoj odnos do slovenske policije. Ni nam treba kazati slik od drugod. Vemo, kaj pričakujemo od policije. Pričakujemo predvsem njeno skrb za našo varnost; ne pa da se spreminja v orodje vladajoče politike za za zganjanje represije nad državljani. In če se za konec še enkrat vrnem nazaj, ker je bilo večkrat res popolnoma potvorjeno, kaj pravzaprav želimo doseči s to preiskovalno komisijo, bom ponovil, kaj je bil poglavitni razlog, da se je Lista Marjana Šarca odločila vložiti skupaj z ostalimi opozicijskimi strankami zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije. Poglaviten razlog je ohranitev in utrditev zaupanja državljank in državljanov v slovensko policijo. To je ravno nasprotje tistega, kar ste trdili od začetka, da mi sedaj s tem spodkopavamo slovensko policijo. Zavedamo se, da je izjemno pomemben servis. Policija, ki skrbi za našo varnost, mora uživati visoko stopnjo zaupanja. Vendar v razmerah, ko vladajoča politika s stranko SDS na čelu tudi epidemijo tudi epidemijo izrablja za izrazito politizacijo Policije, pa smo preprosto odreagirali.

prešli fazo, ko je policija praktično že politično obvladana. In temu nasprotujemo, to hočemo preiskovalna komisija je dolžna zaradi tega navedenega ugotoviti politično odgovornost tako ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa kot tudi predsednika Vlade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 zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije. Vsebina zahtevka parlamentarne preiskave je opredeljena v čistopisu zahteve z dne 12. marca 2021 ter v Aktu o odreditvi parlamentarne preiskave z dne 16. marca 2021, ki ste ju prejeli.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

Hvala